Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.Saglasno članu 27. i članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč

ja bih diskutovala o Konvenciji za zaštitu lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope koja je usvojena 1981. godine u Strazburu, a Republika Srbija… Imajući u vidu nove izazove zaštita pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka koji su se pojavili nakon što je Konvencija usvojena, Komitet ministara Saveta Evrope 18. maja 2018. godine usvojio Protokol.Srbija je 36. država koja je potpisala predmetni Protokol Saveta Evrope. Među državama potpisnicama nalaze se i države van evropskog kontinenta budući da je reč o Ugovoru koji je otvoren i za države koje nisu članice Saveta Evrope.U

poštovanje njegovih ljudskih prava i osnovnih sloboda, a posebno prava na privatnost, kako i kada je reč o automatskoj obradi njegovih ličnih podataka. Uostalom takva obaveza proističe iz Ustava Republike Srbije koji propisuje da je zaštita podataka o ličnosti zagarantovana.Regulatori su iskoristili priliku da dodatno urede brojna sporna pitanja nastala tokom razvoja interneta i novih tehnologija u pokušaju da obnove narušeni balans a građanima omoguće da povrate kontrolu nad svojim podacima.Značajna podacima.Značajna težnja jeste usaglašavanje pravila među članicama EU i dalje ostavlja prostor državama koje nisu članice da mnoge detalje samostalno regulišu u skladu sa svojim nacionalnim propisima. Pošto Srbija teži da se priključi toj evropskoj zajednici, logično je bilo i potvrđivanje Protokola.Konvencija štiti prava građana EU, bilo da im nudi robu ili usluge ili prati njihovo ponašanje na internetu. Novi zakon o zaštiti podataka ličnosti u Srbiji je novi propis o zaštiti podataka, usvojen u novembru 2018. godine sa odloženom primenom devet meseci, počev od avgusta 2019. godine.Policijske direktive koje uređuju obradu podataka o ličnosti od strane nadležnih organa u vezi sa krivičnim postupcima i pretnjama nacionalnoj bezbednosti, ovaj zakon makar i samo normativno predstavlja najviši standard zaštite podataka ličnosti, a pre ili kasnije manjkavosti i praznine će biti rešene naknadnim intervencijama, dok će značajne pravne inovacije ostati ostati ugrađene u naš sistem zaštite ljudskih prava.Ovi principi dobili su primenu u prometu roba i usluga na internetu a konačno je otvoreno i sporno pitanje regulisanja automatizovane obrade podataka. Proširena je odgovornost ljudi i organizacija koje prikupljaju i obrađuju podatke i detaljno su razrađeni instrumenti i procedure sprovođenja propisa.

organ za zaštitu podataka se primenjuje kod svih članica EU i u svakoj od ovih zemalja postoji nezavisni nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti koji samostalno prati primenu pravila o o zaštiti podataka i ima ovlašćenja da izdaje mišljenja, sprovodi istrage, vodi postupke, izriče upozorenja, kazne i drugo.Nadzorni organi su u načelu najoperativniji deo nacionalne administracije koja se bavi zaštitom podataka o ličnosti i do danas je svaki od njih razvio obimnu praksu u tumačenju i primeni pravila.U Srbiji ulogu nadzornog organa ima Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti koji je razvio značajnu praksu kroz brojna mišljenja, odluke u postupcima nadzora, a koje se redovno objavljuju na sajtu Poverenika.Modernizacija Konvencije, koja je jedini postojeći zakonski obavezujući međunarodni ugovor sa globalnim značajem u ovoj oblasti, bavi se izazovima koji se tiču privatnosti, a proizilazi iz upotrebe novih informacionih i komunikacionih tehnologija i jača mehanizam Konvencije, kako bi se osigurala i njena efikasna primena.Predsednica Vlade Republike Srbije je puno puta istakla da su digitalizacija i reforma prioriteti i da su ljudi u Srbiji sada počeli da veruju u taj proces i da vide konkretne rezultate.Živimo u vreme četvrte industrijske revolucije i vreme dinamičnog i brzog razvoja. Digitalna transformacija u Srbiji zasnovana je na tri stuba: transformaciji obrazovanja, transformaciji javnih usluga, digitalnoj transformaciji poslovnog okruženja i podršci inovacijama i start apovima.U

centre.Francuska je lider u digitalizaciji, ali su Srbija i Estonija, kako kažu, najveće nade za budućnost.Na primer, 6. marta u Palati Srbija će biti održana konferencija pod nazivom „Podaci i e-Uprava: Iskra za budućnost“. Upravo ovde će biti predstavljeni uspesi na polju otvaranja i upotrebe otvorenih podataka digitalne transformacije i biće prisutni svi od javnog sektora, civilnog društva, tehnološke zajednice i dela akademskog sektora.U

da Zakon o potvrđivanju protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica na automatsku obradu ličnih podataka, je neophodan, jer Srbija sve više izlazi u svet i svet dolazi nama. Zahvaljujem.

Hvala predsedavajući.Dame i gospodo poslanici, ja ću govoriti o Predlogu zakona o potvrđivanju Aneksa I, Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji, između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan.Naime, izuzetno je važno da sklapamo ove sporazume zato što je to jačanje bilateralnih odnosa. Republika Srbija je u periodu od 2012. do 2020. godine zaista sklopila dosta tih sporazuma i to samo znači jačanje spoljne politike.Od kako je došla na vlast SNS i naravno sadašnji predsednik, gospodin Aleksandar Vučić, mi smo postali jedna respektabilna zemlja u svetu i to svi znaju. Na Duing biznis listi smo 42, ali što se tiče uticaja moći, političke i ekonomske u svetu, Srbija je na 44. mestu liste najmoćnijih zemalja sveta. To je zaista za svaku pohvalu i to ne kaže Ljiljana Malušić, nego kaže najnoviji spisak medijske kompanije „US News & World Reports“ i pokazuje da se Srbija, sa 2018. godine kada je bila na 52. mestu, popela na 44. mesto. Ta mala Srbija koja ima ukupno sedam miliona stanovnika je postala respektabilna zemlja u svetu.Zašto? Zato što upravo predsednik republike, gospodin Aleksandar Vučić vodi jednu mudru pomirujuću politiku. Zato stalno kažem da smo mi faktor stabilnosti na Balkanu, pa jesmo, radimo na tome da pomirimo strasti. Neću ni da pričam šta je bilo malopre, sto puta sam rekla, neću da širim temu o tome šta je bilo i gde je bilo, kako je bilo, to je uvažena koleginica najbolje rekla, ali je zaista izuzetno važno da sklapamo ove sporazume.Što se tiče Republike Azerbejdžan i Republike Srbije, Azerbejdžan je nama fizički daleka zemlja, ali je u srcu i po onome što radi u Republici Srbiji izuzetno blizu, ima izuzetno veliki potencijal i ja sam impresionirana onim što je rekao moj uvaženi kolega, gospodin Arsić, da su gospoda iz Azerbejdžana podigla spomenik najvećem naučniku ikada, Nikoli Tesli. Znači, to je nešto što je za svaku pohvalu.Što se tiče ovog sporazuma, on je potpisan prvi put 25. januara 2012. godine. Mi smo 2019. godine imali dopunu, odnosno par promena, imaju bolju prohodnost Azerbejdžana u Republici Srbiji i to je dobro.Naime, kada govorimo o Azerbejdžanu, uvek govorimo o nekim projektima. Azerbejdžan je tu prisutan, zahvaljujući Azerbejdžanu i ne samo Azerbejdžanu, nego mnogim zemljama, pre svega Kini, Rusiji i mnogim drugim zemljama, ali i Azerbejdžanu. Imamo masu urađenih puteva.Kada smo već kod puteva, ja moram da kažem da smo uradili od 2012. do 2020. 350 km autoputeva, što je za svaku pohvalu i ne samo to. Radimo brzu saobraćajnicu, biće gotova pred kraj 2021. godine. Izgradićemo brzu železničku saobraćajnicu od Beograda do Novog Sada, gde ćemo do Novog Sada stići za 30 minuta.Izvanredno, to sam doživela u Kini, pa ću doživeti i sledeće godine u Srbiji. Niko živ više neće ići automobilima, nego će da sedne u voz iz Beograda i do Novog Sada za 30 minuta.Što se Azerbejdžana tiče, strane su saglasne da sarađuju i na realizaciji projekata u Republici Srbiji, što se tiče auto puta Ruma-Šabac, ali izgradiće se i most preko reke Save. Takođe i brza saobraćajnica Šabac-Loznica i ne samo to, oni će biti prisutni, radiće na projektima koji se tiču prečišćavanja pijaće vode, ali i otpadnih voda i mnogo čega drugog.Još jednom izuzetno je važno da potpisujemo ove sporazume i ja ću u danu za glasanje, sa radošću glasati za sve predloge zakona. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Olivera Ognjanović.Izvolite. **Olivera Ognjanović** Zahvaljujem predsedavajući.Govoriću o zakonu o potvrđivanju Aneksa I, Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan. Potvrđivanjem ovog aneksa, Srbija jača regionalni značaj i ceo smer politike kojom se vodi naša Vlada i naš predsednik Vučić je povećanje i unapređenje povezanosti Srbije sa međunarodnim tržištem, ubrzanje ekonomskog razvoja i da se modernizuju i revitalizuju stare i podstakne razvoj novih grana industrije.Srbija i Azerbejdžan potpisali su u januaru, kao što je moja koleginica već pomenula 2012. godine Sporazum o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji, čiji je cilj da se unapredi bilateralna, ekonomska i tehnološka saradnja, uključujući i saradnju u oblasti razvoja i realizaciju infrastrukturnih projekat.Baš zbog potrebe produbljivanja saradnje, a u cilju realizacije novih infrastrukturnih projekata, u januaru ove godine sačinjen je Aneks I ovog sporazuma. To podrazumeva auto-put Ruma-Šabac, most preko reke Save, brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica i druge, a novi put koji će povezivati Rumu, Šabac i Loznicu će biti nastavak brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, odnosno Fruškogorskog koridora. Ukupna dužina ove saobraćajnice je oko 80 km, od čega je 25 km dužina budućeg auto-puta Ruma-Šabac, a brza saobraćajnica Šabac-Loznica 55 km.Kompanije iz Azerbejdžana pokazale su se već kao pouzdani partneri i to posebno u oblasti infrastrukture, što smo prethodno i pokazali izgradnjom deonice Koridora 11, od Ljiga od Preljine.

da su naši odnosi sada na nivou strateškog partnerstva. Do sada smo potpisali preko 20 bilateralnih sporazuma koji predstavljaju osnov za dalju saradnju u raznim oblastima, tako da imamo sve političke i pravne preduslove da naši ekonomski odnosi budu na najvišem nivou.Azerbejdžan je zainteresovan za saradnju u turizmu, poljoprivredi, informacionim tehnologijama, zdravstvu i farmaceutskoj industriji, a širi se saradnja i u energetskom sektoru. Imamo kontinuiranu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, na čemu smo zahvalni, koja posebno dolazi do izražaja u međunarodnim organizacijama, protivljenjem prijema Kosova u njihovo članstvo, o čemu svedoči i glasanje u Interpolu.Na kraju, da bi država ojačala, mora da širi saradnju sa drugim državama. Srbija danas sarađuje sa istokom i zapadom. Dobija podršku i pruža prijateljsku ruku svima koji žele uspešnu i dugoročnu saradnju.Mi smo u proteklih nekoliko godina imali čitav niz međunarodnih sporazuma koji produbljuju ekonomsku saradnju. Bitno je da naglasim da će svaki uticati na podizanje nivoa standarda života građana i otvarati mogućnosti za nova radna mesta, a to je najbitnije za budućnost građana Srbije.Činjenica je da smo 2019. godinu završili sa stopom nezaposlenosti manjom od 9%, što je dva i po puta manje od 2012. godine i stanja koje smo zatekli u državi.

Znači, imamo političku i finansijsku stabilnost, zbog čega Vlada Srbije može da pruži garancije za sve nove investicije.Stalno slušamo primedbe i optužbe na svaki ostvareni projekat, na svaki predlog koji tek treba da se usvoji i to tako traje već nekoliko godina. Postaviću samo jedno pitanje - zašto ništa niste uradili za ovu zemlju kada ste imali priliku?Duboko priliku?Duboko verujem i podržavam ovaj smer kojim ide naša Vlada, na čelu sa predsednikom Vučiće i u danu za glasanje ću podržati sve predloge zakona. Hvala.

narodni poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, ja ću danas akcenat staviti na Aneks 1, Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji, između Republike Srbije i Republike Azerbejdžana.Zašto? Zato što smatram da je saradnja u u oblasti ekonomije, u oblasti tehnološkog razvoja, u oblasti investicija, u oblasti razmene znanja, iskustva, razmene informacionih tehnologija od izuzetnog velikog značaja za dalji napredak, rast i razvoj Republike Srbije.Žuto tajkunsko i pljačkaško preduzeće za sobom je ostavilo bankrot Srbije u ekonomskom smislu. Na ulicama je ostavilo više od 400 hiljada radnika, na fabrike su stavili katance i lance, putevi su bili puni prašine i putevi puni kaljuga i blata. Od 2012. godine, dolaskom SNS stvari se kreću na bolje, postavili smo neke standarde i svake godine Srbija korača krupnim koracima napred, jer za Aleksandra Vučića i SNS Vučića i SNS Srbija je na prvom mestu.Naravno, najpre je trebalo uraditi mere koje se odnose na mere fiskalne konsolidacije da bi se Srbija u ekonomskom smislu stabilizovala. Ovaj projekat je od izuzetno velikog značaja zato što se ovim sporazumom u stvari predviđa izgradnja 77 kilometara puta i to autoputa Ruma–Šabac i brze saobraćajnice Šabac–Loznica, kao i mosta na reci Savi.Naravno da se ovaj projekat odnosi na 600 hiljada stanovnika. Šta to znači? To znači da se stvaraju povoljni uslovi za nove investicije, povoljni uslovi za veće zapošljavanje, povoljni uslovi za dalji ekonomski rast i napredak, kao i povećanje stope bruto domaćeg proizvoda, jer svi znamo da građevinarstvo i te kako učestvuje i značajno utiče u stopi privrednog rasta.Moram da istaknem da je Republika Srbija u novembru i decembru mesecu 2019. godine imala do sada najveću moguću stopu rasta, a to je 6,1% i taj trend rasta nastavljen je i u januaru 2020. godine.Takođe želim da kažem da je ovaj autoput od Rume do Šapca, autoput punog profila, da je njegova širina 29 metara, da je razmak između suprotnih saobraćajnica četiri metra, a da je brza saobraćajnica koja vodi od Šapca do Loznice saobraćajnica od četiri trake, da je širine 19 metara, da je razdeo između jedne i druge trake 18 metara.Svaki kilometar izgrađenog autoputa je simbol slobode, simbol napretka i simbol prosperitetne i uspešne Srbije, Srbije u koju će naša deca poželeti da ostanu i žive i da dalje rade na njenom unapređenju i napretku.Ono što takođe želim da istaknem, a odnosi se na značaj putne putne infrastrukture i železničke i drumske i vodnog i vazdušnog saobraćaja, to je program, odnosno projekti koje je predsednik Aleksandar Vučić kroz program „Srbija 2025“, predstavio građanima Republike Srbije od 14 milijardi evra koje su namenjene za novo lice Srbije, za bolji kvalitet života svakog građanina Republike Srbije, pet milijardi evra odnosi se na putnu infrastrukturu.Prema tome, politika koju realizuje i sprovodi Aleksandar Vučić je politika uspešne, napredne, razvijene Srbije, Srbije u kojoj žive dostojni i časni ljudi. Zahvaljujem.

punoletstvo. Naime, osamnaesta država je povukla priznanje lažne države Kosovo i danas smo to čuli putem medija i danas je zaista veliki dan za Srbiju.Kada je reč o predlozima dnevnog reda, moram da kažem da će SNS glasati za Predlog zakona o potvrđivanju protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Savez za Srbiju neće glasati za ovaj predlog.Kada je reč o Predlogu zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan, SNS će iz razumljivih razloga, iz razloga koje smo već saopštili, glasati za ovaj predlog zakona. Savez za Srbiju neće podržati ni ovaj zakonski predlog.Ako vas zanima zašto, zato što nisu prisutni. Poslanici koji pripadaju toj manjini u opoziciji koju kontroliše Dragan Đilas, ni danas nisu došli na sednicu Narodne skupštine da sučelimo stavove, da razmenjujemo argumente, da se borimo snagom argumenata. Oni imaju neka pametnija posla, oni politiku doživljavaju na jedan drugačiji način, oni se ovih dana bave različitim strategijama kako da izbore bojkotuju. Ako već ne bojkotuju, kako je moguće da izbore opstruišu.U skladu sa tim, mene zabrinjava, predsedavajući, najava jednog od lidera tog Saveza za Srbiju, glavnog Đilasovog, zapravo nije on glavni Đilasov jurišnik, glavni Đilasov jurišnik je onaj Boško Obradović, ali ovaj je drugi u toj hijerarhiji, u pitanju je Marko Bastać. Taj Marko Bastać, a nadovezaću se na uvaženog kolegu Marijana Ristićevića, koji je jutros postavio i konkretna pitanja u vezi sa ovim najavama, najavama, vrlo opasnim najavama Marka Bastaća i nadam se da ćemo uskoro dobiti odgovore na ta pitanja, a to je šta će država uraditi povodom otvorenih najava da će oni opstruisati i izbore, konkretno na opštini Stari Grad gde u ovom trenutku Marko Bastać nažalost obavlja funkciju predsednika opštine, doduše uz pomoć nekih drugih stranka, ali da ne širim sada temu.Dakle, mi ovde imamo izjavu Marka Bastaća od 9. oktobra 2019. godine, gde kaže, citiram, i odmah da vam kažem da ovo jeste objavio „Informer“, ali ovo je preuzeto od onog „Istinomera“, pa odgovarajući na pitanja u tom „Istinomeru“ Marko Bastać kaže – što se mene tiče, ti izbori se neće održati, što se mene tiče SNS neće ući u ovu opštinu, jer to su lažni izbori, sprečiću ih da održe izbore, izbore, kaže Marko Bastać. Novinarka pita – kako? Kako to mislite da uradite? Marko Bastać kaže – tako lepo, neće se održati izbori. Novinarka pita – a kako? Hoćete da legnete ispred biračkog mesta? Marko Bastać kaže – ne, neću dozvoliti da se proglase rezultati na Starom Gradu. Pa kaže – ne moramo sada sve da otkrijemo, ali neću dozvoliti fizički, ni na jedan drugi način da SNS uđe u opštinu Stari Grad. Dakle, neće na lažni izborima SNS voditi opštinu Stari Grad, jer oni ne mogu da pobede na ovoj opštini. Onda kaže – ne mogu da pobede ako se ne održe izbori na Starom Gradu. Onda za kraj kaže – neće se proglasiti rezultati izbora na Starom Gradu, dovoljno je jasno da ne otkrivamo previše detalja.Kako je to jasno? Ja pitam, predsedavajući, kako on to planira da spreči održavanje redovnih izbora na opštini Stari Grad? Koji su to metodi koje Marko Bastać misli da iskoristi ne bi li pokušao da spreči redovne, zakonom propisane izbore na opštini Stari Grad?Mislim da je ovde već odavno sazrela situacija da nadležni državi organi reaguju, čak apelujem i na gradske funkcionere da razmisle o uvođenju privremenih mera u opštinu Stari Grad, jer ovo je vrhunski primer otvorene diktature. Ovde su u pitanju pozivi na otvoreno nepoštovanje Ustava i zakona.S

evo kako to izgleda, ovo su te nepotpisane novine koje objavljuje Dragan Đilas, ali se ne potpisuje da je on taj koji finansira štampanje i distribuciju ovog propagandnog smeća koje je nazvao novine, a znamo da je on taj koji stoji iza ovoga, iz razloga što su svojevremeno aktivisti i funkcioneri i DS na Zvezdari priznali da Savez za Srbiju stoji iza ovog propagandnog smeća.Dakle, ovde imamo salvu uvreda, laži, izmišljotina, lažnih optužbi nepotpisanih protiv funkcionera SNS, protiv članova Vlade, protiv Aleksandra Vučića koji im je svakodnevna I ja sada postavljam pitanje – a ko će odgovarati za ovo, jer impresuma nema? Ja sada pitam – koga da tužimo za ovo? Koga da mi iz SNS tužimo za ovakvu jednu prljavštinu? Dakle, ovo je vrhunac prljave, da kažem, kampanje koja se vodi u Srbiji, a znamo da Dragan Đilas stoji iza ovoga zato što na onom njegovom portalu direktno.rs ovo stoji na jednom udarnom mestu na tom portalu. portalu. Ovo je, opet ponavljam, vrhunski primer prljave kampanje koja se vodi u Srbiji i koja će se pojačavati kako se izbori budu približavali.Ništa manje od onoga što radi N1 televizija, ništa manje od onih filmova koje je pravio onaj Slaviša Lekić sa svojom ekipom i to ekipom i to dolazi u isto vreme kada s njihove strane svaki dan bivamo predmet napada za nekakvu cenzuru, za nekakav medijski mrak, za neko gušenje medijskih sloboda.I ja sada pitam – ko ovde guši koga? Ko ovde guši medijske slobode, kada svako, ama baš svako, može da napiše šta god mu padne na pamet, ako je to po volji Dragana Đilasa, Šolaka, Miškovića i ostalih tajkuna i ako se u tom pamfletu napadne Aleksandar Vučić? Kako kome od njih šta padne na pamet, a ti udri po Aleksandru Vučiću svaki dan, onda ćemo imati serijale o tome na N1 televiziji i na ostalim njihovim medijima i onda ćemo sve vreme da galamimo kako je u pitanju gušenje slobode, kako je u pitanju medijski mrak, cenzura itd. Dakle, u pitanju je vrhunsko licemerje, predsedavajući, da ne dužim.Dakle, iz svih ovih razloga, pozivam da podržimo u danu za glasanje predložena zakonska akta. Zahvaljujem.

narodni poslanici, podržavam ovaj Sporazum između Vlade Republike Srbije i Azerbejdžana o tehničko-tehnološkoj i ekonomskoj saradnji.Pošto su moje kolege i koleginice već dovoljno rekle o ovome, dozvolite samo da naglasim da ovim sporazumom produbljavamo dalju realizaciju ostalih infrastrukturnih objekata, odnosno projekata komunalne infrastrukture, kako cestovne tako i železničke.Kad smo već na ovom polju, dozvolite da kažem da je Vlada Republike Srbije samo za tri godine sagradila 986 kilometara auto-puteva, državnih, regionalnih i lokalnih puteva i preko 311 mostova.Uvaženi mostova.Uvaženi narodni poslanici, kako znate, naš predsednik Republike Aleksandar Vučić izneo je program razvoja Srbije do 2025. godine i u tom programu za infrastrukturu planirano je devet milijardi evra i do 2025. godine završiće se izgradnja četiri auto-puta, kao i još tri koridora koja su u planu.Završetak poteza Miloša Velikog od Preljine do Požege, saobraćajnica od Rume do Šapca, deonica auto-puta Sremska Rača-Kuzmin, cela trasa Moravskog koridora od Pojata do Preljine, auto-put Niš-Merdare, Šumadijski koridor koji će spojiti Šumadiju sa istočnom Srbijom, Fruškogorski koridor, brza saobraćajnica Smederevo-Kula-Vrbas-Bečej,

auto-puteva i puteva.Uvaženi narodni poslanici, pa naši politički protivnici, oličeni u Savezu za Srbiju, nisu gradili u svom mandatu ceste, niti danas imaju plan izgradnje infrastrukture, ni Dragan Đilas… Kada sam već kod njega, u narodnu zvani Điki mafija, jer on nije gradio infrastrukturu, već je pare pravo tako što ih je stavljao u džep, on je, kako znate, u politiku ušao kao obični gologuzan, a otišao je sa funkcije sa 618 miliona prometa. godine u razgovoru sa otpremnicom američke ambasade u Beogradu Dženifer Braš rekao, citiram: "Ja se zalažem za hapšenje Ratka Mladića i odreći ću se Kosova", završen citat. To je taj rodoljub Dragan Đilas koji voli ne samo Kosovo, nego i Srbiju, vidite, tako što je opljačkao, a ovde izdaje Kosovo.U

nego ulicom, haosom, a tamo gde se izlazi na ulicu i u haos, tu je i krvoproliće, sazvao je iza toga Savez za Srbiju, pozvao na za Srbiju, pozvao na bojkot parlamente od lokalnih do republičkog parlamenta i rekao, citiram: "Ako napustimo parlament i izbacite dijalog iz parlamenta onda imate kao društvo problem. To je nešto gde se priča. Ako to zaustavimo i ako zaustavimo medije, onda će ovi eksplodirati. Dajte malo pameti", završen citat. Vidite, poštovani građani Srbije, on govori već unapred o medijima,

da kupi četiri kablovska kanala njegove "Arena sport" za 7,7 miliona evra, i ovo je važno, iako to državno preduzeće po zakonu nije tada smelo da bude vlasnik medija. To je taj Dragan Đilas koji zagovara bojkot izbora i koji je opljačkao Republiku Srbiju.Ništa bolji nije ni Vuk Jeremić, u narodu znani kao jedan od članova međunarodne bande lopova i prevaranata. On je 2008. godine u razgovoru sa američkim kongresmenom Tedom Poom rekao, citiram: "Ulazak Kosova i Metohije u Ujedinjene nacije je najbolje što Srbija može da se nada ako bude imala sreće", završen citat. na račun svog Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj 200.000 iz Mongolije. Firme iz Šangaja i Hong Honga uplatile su mu 4,5 miliona dolara gde su mu operisali njegovi bliski prijatelji, a mi smo ove to govorili vrlo često u ovom visokom domu, Patrik Ho i Tidijan Gadio, inače uhapšeni kao članovi međunarodne bande lopova i prevaranata sa kojima je Vuk Jeremić operisao. Dobio je 120.000 dolara od Katara u Njujorku i američke ambasade u Berlinu 200.000 dolara. I da skratim, u vreme od 2013. do 2017. godine dobio je čak 7,9 milijardi dolara. Dakle, to je taj Vuk Jeremić, poznat kao član međunarodne bande lopova i prevaranata.Uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, vi ste danas ovde čuli o Srebrenici i genocidu u Srebrenici. Moja malenkost, kao čovek struke, napisao je jedan rad u jednom časopisu, mislim da je već i izašao, ali neću o tome govoriti. Želim samo da građane Srbije upozorim, a i uvažene narodne poslanike da nije to stvar suda, ni Haškog tribunala niti bilo kojeg suda, to je stvar nauke. Genocid je stvar dokazivanja nauke, a ne suda. Sud poziva na saradnju, na mirenje. Međutim, kod genocida postoje tri elementa o kojima, kako ste videli sinoć u emisiji "Ćirilica", jedan broj stručnjaka nema pojma o genocidu, da izvinete, lupetaju i malo nerviraju ljude od struke. On podrazumeva tri stvari. Prvo, namera da se počini genocid, a to je vrlo važno. Ako nema te namere, dolus specialis, nema šanse da se može govoriti o genocidu, bez obzira na broj ubijenih. Može biti i 100.000, ali nije genocid, to je zločin. Zatim, pripremni period, plan, drugo i treće, izvršenje zločina.Tačno je što je što je sinoć jedan američki stručnjak rekao, ako ste gledali emisiju, da ponekad genocid nije vezan sa ratom. Dakle, uzročnik rata, već su zločini, itd. Hajde da pojednostavim da svim građanima bude jasno.Šta to znači namera, u dve rečenice? Znači, pre rati ako se želi neku etničku, versku ili bilo koju zajednicu uništiti, totalno, čitavu, na primer jedan narod kao što su Hrvati imali plan uništenja, odnosno nameru da unište Srbe u Hrvatskoj 1941. do 1945. godine, ne, samo njihovo stanovništvo, nego nameru pre rata, već i njihovu kulturu, jezik, itd, tako što su na pojedinim skupovima govorili da to žele. Mi imamo takav primer u novijoj istoriji, a to je kod rata 1991. do 1995. godine u Hrvatskoj. Pre rata u Hrvatskoj ja ima bar trista, čini mi se 342 izjave hrvatskih zvaničnika koji su rekli šta nameravaju sa Srbima. Uništenje baš, etničko čišćenje čitavog stanovništva, kulture, jezika, pisma, itd.Prema tome, nije to tako jednostavno kao što neki misle. Znači, broj nije nego ova namera, a mi u Srebrenici nismo imali te namere, nismo u BiH čitavoj imali. Neka mi neko kaže da je u Srebrenici neko od srpskih generala ili bilo političara imao za cilj i dao izjavu pre činjenja koji je strašan zločin počinjen da je imao nameru da uništi muslimansko, odnosno bošnjačko stanovništvo nemate ni jednu izjavu, a imate zbog čega se desilo hiljada, tražio je Klinton od Alije Izetbegovića, to je stvar dokazivanja itd.Na kraju dozvolite da ipak kažem da je to stvar struke. Nadam se da će onaj koga interesuje malo zaviriti u naučne časopise, pa i u knjigu profesora dr Vojislava Šešelja. Zaista ove tri knjige, pogotovo jedna gde je obrađeno, podvlačim ovo posebno, svi svetski relevantni stručnjaci i njihovo mišljenje o tome. E, zato vas pozivam zaista ako mislite govoriti u ovom domu da najpre pročitate knjige, a imam osećaj da su neki danas govorili, a nisu to pročitali. Hvala lepo.

u parlamentu govorimo o stabilnim i sigurnim finansijama, punoj državnoj kasi koja stvara pozitivnu klimu za domaće i strane investicije, za dalji razvoj Srbije, u ekonomskom i privrednom smislu i da govorimo i o otvaranju novih radnih mesta.Juče je ministar Mali izjavio da će do 2025. godine BDP iznositi 73 milijarde evra. Do takvog rezultata možemo da dođemo zahvaljujući pre svega stabilnoj makroekonomskoj politici, povoljnim uslovima za strane investicije i ulaganjima od 14 milijardi evra u program Srbija 2025. u različite oblasti kao što su zdravstvo, obrazovanje, napredne tehnologije, infrastruktura i 2014. počeli smo sa sprovođenjem mera fiskalne konsolidacije koje su dale rezultate i zato možemo da kažemo da je godina iza nas, 2019. godina jedna od najuspešnijih za Srbiju zbog visoke stope rasta od 4.2%. U poslednjem kvartalu stopa rasta je bila 6,2%, što nas je pozicioniralo na prvo mesto u Evropi. Sada možemo da kažemo da živimo u zemlji koja godinama unazad ima suficit u budžetu. Zato i možemo da govorimo o povećanju plata u javnom sektoru od 8 do 15%, o prosečnoj plati od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti. To su rezultati mera na koje se odlučio Aleksandar Vučić, jer je to bio jedini i pravi način da Srbija stane na noge, pre svega u ekonomskom smislu.Godine 2012. prosečna plata bila je 329 evra, ali sa nestabilnim budžetom koji nije mogao da ponudi sigurnost da će plate uopšte moći da budu isplaćene. Stopa nezaposlenosti je 2012. godine bila 26%, a sada je najniža od kada se stopa nezaposlenosti prati, odnosno od 1996. godine i ono što je bio cilj Vlade Srbije jeste i ispunjeno, a to je da se stopa nezaposlenosti spusti na jednocifreni iznos. To smo uspeli i sada je ta stopa na 9,6%. Broj novih radnih mesta i dalje raste. U poslednje četiri godine otvoreno je 200 hiljada novih radnih mesta. Otvoreno je mnogo novih fabrika, samo u Nišu šest novih fabrika.Niš je bio grad elektronike. Elektronska industrija je zapošljavala više od dvadeset hiljada radnika, površina na kojoj se nalazila fabrika u Nišu zauzima 65 hektara i više od 200 hiljada kvadrata poslovno-proizvodnog prostora. Nažalost, prethodna vlast nije želela takvog giganta da spasi i sve odluke tadašnje Vlade koje su bile donete 2009. godine ostala su samo prazna obećanja i mrtvo slovo na papiru. Tada su obećavali dovođenje francuske fabrike, povlastice za poslodavce, osnivanje tehnološkog parka i još mnogo toga, ali nažalost za Niš ništa uradili.Gradonačelnik u to doba 2009. godine bio je Miloš Simonović iz DS, a premijer je bio Mirko Cvetković, a sve u Nišu je u tom periodu jednostavno stalo. Nisu morali da obećavaju ako su znali da nisu u mogućnosti da ispune ta obećanja ili ako su znali da jednostavno ne žele da ulažu u Niš niti u jug Srbije.U tome je upravo razlika između DS i SNS. Aleksandar Vučić je pre više Aleksandar Vučić je pre više godina obećao da će ulagati u Niš i čitav jug Srbije i to obećanje je ispunjeno. Lično on je on je otvorio šest novih fabrika i nova radna mesta u tim fabrikama. Dobili smo najmoderniji klinički centar koji nas je učinio regionalnim zdravstvenim centrom. Očekuje nas otvaranje Naučno-tehnološkog parka ove godine.

Danas je centar upravnog okruga u pravom smislu te reči. A šta i danas imamo da čujemo od naših političkim protivnika? Da će opstruirati izbore. Dakle, ne samo bojkot već i da će ometati izbore na biračkim mestima i izbornim komisijama kako je to već najavio Bastać u opštini Stari Grad. Dakle, Đilasovi upravo planiraju anarhiju i na dan izbora i verovatno posle toga. Ja ću evo danas iskoristiti priliku da apelujem unapred na državne organe da budu spremni za tako nešto i da obezbede regularne izbore i utvrđivanje izborne volje građana u skladu sa zakonom.Na kraju predlažem da i ove predloge koji su danas pred nama podržimo u danu za glasanje. Hvala Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa, pitam, da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč Izvolite. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto nisam ni akademik, ni doktor nauka, ali nisam ni pacijent, dakle, da još jednom objasnim kolika bi šteta bila od bilo kakvog raskida sa Rusijom, Kinom, EU i sa državama CEFTA tržišta.Godine

Verovatno su ga zarobili tamo u onoj stančugi u Beču, ili penthausu, šta već ima, ili je možda izgubio pasoš, pa ne može da se vrati.Dakle, gradeći tu industrijsku zonu bio sam svestan da na putu od Evropske svestan toga da Sunce izlazi na istoku, zalazi na zapadu, da na istok treba gledati srcem, a na Zapadnu Evropu očima, gradeći tu industrijsku zonu znao sam da će to smanjiti nezaposlenost.U

koji vole da proteraju naciju, a za sebe govore da su multietnički, otcepe se od Srbije, formiraju neku svoju Republiku i sve Srbe koji žive u toj Republici proglase agresorima.Bez obzira što smo dobili 50% novog stanovništva, Inđija danas gotovo da nema nezaposlenih. Nezaposlenost u Inđiji je negde 4%, mada, ja sumnjam da ima onih koji se nisu prijavili na Zavod za zapošljavanje da bi izbegli izbegli pozivanje. Ima ljudi, verovali ili ne, ljudi sličnih Goranu Ješiću, koji izbegavaju da rade.Dakle, samo jedna fabrika u toj industrijskoj zoni. Prva koju smo otvorili je bila fabrika cigareta „Fast“. Imao sam probleme sa Đelićem i Vlahovićem, i to grdne probleme, jer oni kad su prodali duvansku industriju hteli su da prodaju sve pušače u Republici Srbiji i da apsolutno u stranim rukama budu sve fabrike cigareta. Ja sam mislio drugačije.Ta fabrika i taj investitor nam je pomogao da započnemo industrijsku zonu iz koje je jedna fabrika, ja ću je navesti sad „Grunfus“, njen izvoz je godišnje 208 miliona evra. Znači, jedna fabrika u Inđiji, 208 miliona evra. Druga u sastavu „Henkela“ daje još 100. Znači, to je samo dve fabrike od desetak kojih tamo ima, to je negde 300 miliona evra ili ili 7.000 evra po glavi stanovnika samo iz te dve fabrike. Većina te robe ide u Evropsku uniju, jedan deo ide i na CEFTA tržište.Moram

Dakle, pitanje je koliki bi NIS bio izvoznik da, recimo, malo ljudi zna da u Bugarskoj i Rumuniji, koje su članovi iz Evropske unije, NIS, odnosno „Gasprom“ ima više pumpi dva i po puta nego u samoj Srbiji, benzinskih stanica, kako oni to zovu. ostvaruje značajni iznos koji se meri stotinama miliona evra. Pitanje je da li bi ruski investitor, bez ulaska u EU, bez ovog pretpristupnog perioda, da li bi ostvarivao takve rezultate?Da li znate da među prvih desetak izvoznika su dve kineske firme, odnosno kineske investicije? To su „Železara“ Smederevo i RTB Bor. Dakle, te dve firme spadaju među prvih pet-šest izvoznika. Znači, Evropska unija nam je podigla kvotu za 5% po pitanju „Sartida“ i veliko pitanje Smedereva, broja radnih mesta u Smederevu i Boru bi bilo otvoreno da Kina nije računala da čelik i bakar može da prodaje u Evropskoj uniji.To je ono što sam ja hteo da kažem, ne želeći da dovodim u sumnju bilo čije kvalifikacije, mada se moje dovedene u pitanje. Ja ponavljam, niti sam akademik, niti sam doktor nauka, ali nekima bih mogao da održim određeno predavanje.Ukoliko bi mi prvih pet izvoznika likvidirali to bi bilo četiri milijarde izvoza. Taj izvoz i te investicije nama garantuju da možemo da delimo plate, da te plate ne budu više 32.800 dinara, koliko su zatečene, 328 evra, nego da budu 510 evra nego da budu 510 evra i da porastu za preko 50%. Investicije su gorivo u automobilu, investicije su gorivo kao što je benzin u automobilu, tako su investicije gorivo u privredi i ekonomiji.Znači, bez investicija nema ekonomskog razvoja, a ne možete dobiti investicije ni sa Zapada, ni sa Istoka ukoliko nemate mnogobrojno tržište.Zemlja kao što je naša, koja je opkoljena glavnim gradovima, trgovinskim šoping molovima i tako dalje, ne bi mogla da zadovolji potrebe građana, ne bi mogla da da ojača vojsku, ne bi mogla da rešava svoje obaveze prema inostranstvu i tako dalje da nema razvijenu privredu. Volim i ja investicije sa istoga, mi izvozimo jabuke u Rusiju, maline u Evropsku uniju, dakle, treba da vodimo politiku koju vodi trenutno rukovodstvo.Put u Evropsku uniju je popločan raznim preprekama, ali odgovarajuća sredstva dobijamo. Da li ćemo ući uli ne u Evropsku uniju to će odlučiti svi građani Republike Srbije, neće odlučiti ni gospodin Arsić sam, ni gospodin Martinović, ni gospodin Vučić, a posebno ne moja malenkost, ali mi dotle moramo da koristimo jedno, drugo i treće tržište, moramo, jer u suprotnom ovako mali, bez izvozne varijante, bez proizvodnje roba, usluga i tako dalje, nećemo moći da ostvarimo bilo koji napredak u ekonomiji, nećemo samim tim moći da servisiramo socijalne potrebe stanovništva i onda ćemo se vratiti u vreme žutih nesrećnika koji bojkotuju svoj rad ali ne bojkotuju i te kako dobre i masne plate.Hvala.

pretres.Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – Predlog odluke o izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Pre otvaranja jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije.Da

kako ćemo sada da usvojimo preporuke od nekih inostranih predstavnika ovde.U tom periodu desilo se, mogu slobodno da kažem i istorijsko pomirenje između predstavnika vlasti i predstavnika prozapadne opozicije, ujedinio ih je zajednički mentor, ujedinila ih je zajednička ideologija,tako da su te stranke negde od leta 2019. godine, počele da održavaju stalne sastanke, konsultacije, takozvani dijalog, pod pokroviteljstvom nevladinih organizacija koje su pod kontrolom Džordža Soroša. To je počelo prvo na Fakultetu političkih nauka, gde smo videli da u roku od 24 sata brzo se zaboravljaju i lopovi, i izdajnici, i Đilasove krađe, i Vučićeve krađe i sve ostalo to spada u drugi plan, sve ono što su jedni od drugima međusobno pričali kada sastanak sazove Milan Antonijević, Sonja Liht i ostali predstavnici Fonda za otvoreno društvo, odnosno nevladine organizacije koja globalno deluje pod pokroviteljstvom Džordža Soroša.Da to sve nije dovoljno pokazalo je da treba da se desi još jedno poniženje za Narodnu skupštinu, a to je kada su bivši poslanici evropskog parlamenta određeni da dođu ovde i drže lekcije, budu određeni od strane EU za nastavnike za narodne poslanike u Srbiji.Tako su Eduard Kukan i Knut Flekenštajn došli u Srbiju da pregledaju mladeži zube, da nas malo nauče izbornim pravilima, da nas nauče kako se glasa, kako se izbori sprovode, kako se broje glasovi, kako se emituje propagandni sadržaj na televizijskim stanicama i mnogo toga drugog, ko će sve to popamtiti. Za tih šest meseci mi smo napredovali kao nikada u našoj istoriji, dostigli smo nivo koji je bio nezamisliv za demokratiju u jednoj evropskoj zemlji.Sama gospođa Gojković, kao predsednik Narodne skupštine, je bila podređena tim poslanicima, odnosno bivšim poslanicima evropskog parlamenta. U međuvremenu stigla je i zvanična delegacija evropskog parlamenta da potvrde ono što su dogovorili njihovi prethodnici, da daju instrukcije i vlasti i prozapadnoj opoziciji u Srbiji kako treba da se ponašaju, ko treba na izbore da izađe, ko ne treba, ko će da izađe u sledećem izbornom turnusu itd.Podsetiću vas da je SRS od 2016. godine stalno naglašavala kako treba Poslovnik o radu Narodne skupštine da se promeni, kako je to Poslovnik koji favorizuje vlast, a koji diskriminiše, na neki način opoziciju, kako bi to trebalo, ukoliko je nekome zaista stalo do situacije, odnosno atmosfere u u Narodnoj skupštini, treba da bude interes svih poslanika, a pre svega vlasti da se tako nešto promeni.Pa smo onda imali sedamdeset i nešto tačaka dnevnog reda zajedno sa budžetom, odnosno Zakonom o budžetu na dnevnom redu pre godinu i po dana. Imali smo hiljade amandmana koje su podneli poslanici vlasti, a za njih posle toga nisu glasali. Šta sve mi ovde nismo imali.Mi smo upozoravali kako je to loše za parlamentarizam, za parlamentarni život u Srbiji, za demokratiju u Srbiji. Ne, nama se odgovaralo - vi kada pobedite na izborima onda vi sprovodite tu vašu demokratiju i taj parlamentarizam, pustite vi nas, za nas je glasalo toliko i toliko ljudi.U međuvremenu stigao je izveštaj Evropske komisije o Srbiji gde je naglašeno stanje u Narodnoj skupštini i onda su se svi poslanici vlasti utrkivali ko će to više da pohvali, ko će više da se potrudi da to primeni i ko će da bude servilniji prema diktatima iz inostranstva, što je na neki način vrlo ponižavajuće za Republiku Srbiju, za Narodnu skupštinu koja je najviša politička institucija u Srbiji.Tako smo imali i favorizovanje od strane vlasti određenih narodnih poslanika, pa smo videli da Poslovnik nije isti za sve, pa smo videli da kada pa smo videli da kada npr. SRS i 22 poslanika koja čine njenu poslaničku grupu u Skupštini Srbije, zajedno sa više od 100.000 građana Srbije podnese neki predlog zakona sa 100.000 potpisa građana Srbije, kao što je Predlog zakona koji je podnela SRS o izvršnom postupku i obezbeđenju kojim je predviđeno da se u Srbiji ukinu javni izvršitelji, to ne može da dođe na dnevni red već više od šest meseci u Narodnoj skupštini, iako smo mi poštovali Poslovnik, predali taj predlog zakona 15 dana pre redovnog zasedanja i redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine prošle godine, ali to izgleda nije važno.Videli važno.Videli smo da Nenad Čanak i nekoliko poslanika te poslaničke grupe, njih nema više od šest, sedam, oni predlože neki predlog zakona koji dovodi u pitanje, odnosno razgovara se o statusu Vojvodine i pitanjima vezanim za AP Vojvodinu, to ekspresno dolazi po hitnom postupku na dnevni red, jer je to onda sa tačke gledišta vladajuće većine u Skupštini Srbije odgovaralo da se neko busa u patriotske grudi i da se suprotstavlja Nenadu Čanku u Skupštini Srbije.Gordana Čomić, Čomić, to je član stranke koja je pokrala Srbiju, „žuto preduzeće“, pljačkaške privatizacije, zbog njih se otcepila Crna Gora, zbog njih je Kosovo proglasila nezavisnost. Oni su otpustili 300.000, 400.000, 500.000 radnika,

za izmenu zakona o lokalnim izborima i o izbornom procesu, odnosno zastupljenosti na listama manje zastupljenog pola i promeni tih kvota. Odjednom je ona jedan od najviših političkih autoriteta u Srbiji, odjednom je ona majka demokratije, odjednom je ona uvažena gospođa Čomić, nema više „žutog preduzeća“, nema više Đilasa, nema više pljačke, nema više koliko je ko miliona ukrao, već je ona otprilike najvažnija osoba u Skupštini. Da li je to diskriminišuće od strane vlasti, odnosno vladajuće većine u Skupštini Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, u redu je da se ne poštuju 22 poslanika SRS, da se o njihovim predlozima ne razgovara, da se uvredi na brutalan način više od 100 hiljada građana Srbije, koje je jasno izrazilo svoj stav o ukidanju javnih izvršitelja, a mi tu peticiju podneli, ali Gordana Čomić je prioritet svih prioriteta da se o njenim predlozima razgovara.Tako i danas, dame i gospodo narodni poslanici, vi sve više i više srljate i danas je na delu nemoguća jedna situacija koja je zaista nenormalna, a to je da će na predlog nepostojeće stranke, na predlog stranke koja se nije kandidovala na izborima, koja je nastala tako što su određeni ljudi koji su izabrani sa liste Saša Radulović – Dosta je bilo, ukrali mandate, formirali neku stranku i sada su oni neka stranka, oni se sad za nešto zalažu, oni nešto predlažu, njihovo mišljenje je takvo i takvo, nikakvog legitimiteta nemaju, jer za njih niko nije glasao.Sada glasao.Sada treba takvoj nekoj organizaciji koja je nastala tako što su ljudi jednim nečasnim postupkom, dakle krađom mandata, to je krađa kao bilo koja druga

formira se neka druga stranka, to je u interesu vlasti u Srbiji i sada oni mogu da predlažu i članove RIK. To je nenormalno, za tu stranku nikad niko nije glasao, za tu stranku ni 90% građana Srbije nikad nije ni čulo, iako se veoma mnogo forsira od strane medija koji podržavaju Vladu Srbiji.Dakle, Srbiji.Dakle, ta stranka ne postoji. Vi na taj način legitimizujete krađu mandata, nečasne stvari i nemoral ukoliko im sada dajete, pošto ste im podelili mesta u odborima, podelili ste im i mesta u delegacijama Narodne skupštine, sada na vrh svega toga treba da bude i član RIK koga predlaže stranka kradenih mandata.Mi smo mnogo govorili o izbornim uslovima i izbornom procesu u Srbiji i kada se cenzus smanjivao za republičke izbore i za lokalne izbore i pre toga kada su donošeni neki zakoni u Narodnoj skupštini koji se tiču izbornih kampanja i učešća na izborima, to je bila glavna tema, a niko se nije setio da razgovara, odnosno da predloži nešto što je najveći problem u našem parlamentarnom i političkom životu, a to je da kada neki narodni poslanik koji je po proporcijalnom sistemu izabran sa liste jedne političke stranke, kada odluči da tu stranku napusti i pređe u drugu stranku sa sobom u miraz toj drugoj stranci podnese i svoj poslanički mandat.Ja shvatam bliskost koju ima vladajuća većina i najveća stranka koja tu većinu čini prema krađi mandata, budući da je to u u fundamentu, odnosno temelju njenog postojanja, i da je tako u stvari nastala, ali to je nešto što je jedan od velikih problema, ako ne i najveći, i o kojem bi trebalo prvo da se razgovara, za onoga kome je na umu poboljšavanje izbornih uslova i demokratije u Srbiji. To je osnovni problem, što se to promoviše, što se to afirmiše na ovaj način.Šta god ja mislio o Saši Raduloviću, a ne mislim o njemu ništa dobro, neki broj ljudi u Srbiji je za njega glasao, odnosno za stranku koju on predvodi. Možda su ti ljudi bili u zabludi, možda neće više nikada glasati, možda su se prevarili, ali to ne daje za pravo nekima da kradu mandate i da se pretvaraju da su u stvari oni uvaženi narodni poslanici pa sad oni sa nekim legitimitetom nastupaju, nešto predlažu i za nešto se zalažu. To je ludilo. To je šizofrenija.Imali smo mi mnogo problema. Imali smo situaciju da direktnim mešanjem američke ambasade u Beogradu i obilaskom nekih izbornih štabova od strane američkog ambasadora 2016. godine, a zaključno sa tim i Republičke izborne komisije, veoma jakim uticajem američke ambasade neke liste prebace cenzus, iako nisu imale dovoljno glasova za prelazak cenzusa 2016. godine. To su liste DSS - Dveri i lista Čeda-Boris-Čanak, odnosno koalicija Liberalno-demokratske partije, Lige socijaldemokrata Vojvodine i te Tadićeve stranke koja ne znam ni kako se zove. To je po direktnim mešanjem američke ambasade.U lancu ishrane na političkoj sceni u Srbiji, na prvom mestu su građani Srbije i njihova izborna volja, i iznad njih po jačini je Srpska napredna stranka, a onaj ko je u hijerarhiji najviši, to je američka ambasada u Beogradu. To smo mi mogli da vidimo ovih prethodnih četiri godine. To je tako.Dakle, nema iskrenog zalaganja za poboljšanje izbornih uslova, nema iskrenog zalaganja za demokratičnost u Srbiji i u parlamentu Srbije, sve dok se ispunjavaju samo diktati iz inostranstva i sve dok mi imamo ozakonjeni ozakonjeni nemoral i krađu mandata u Skupštini.Sad treba ta stranka nekad da izađe na izbore, koja ne postoji i poslanička grupa se sastoji od ljudi za koje niko u Srbiji ne zna, niko nikada za njih nije glasao, koji su se međusobno prvi put sreli i upoznali kada se održavala konstitutivna sednica ovog Jedanaestog saziva Narodne skupštine. A najbolje su poznati kao prateći vokali Saši Raduloviću kada on ima performans kada svira gitaru. To su ti ljudi koje vi danas legitimizujete, još jednom i to na ovaj način.Pokazujete na neki način i ideološku bliskost sa svima njima. Vi ste pohrlili da ispunjavate što je pre moguće te diktate iz inostranstva, pa menjate članove REM-a, predlažete neke druge na kvoti Narodne skupštine. Bilo je predloženo na Odboru za kulturu četiri kandidata. Vladajuća većina, dakle, Srpska napredna stranka, je glasala da u uži izbor prvo uđu kandidati koje je predložila Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića i drugi kandidat kojeg je predložila, tzv. Stranka moderne Srbije, stranka ukradenih mandata, koja nije nikad učestvovala na izborima. A onda, sa obe ruke su poslanici vladajuće većine u Skupštini Srbije glasali za Juditu Popović, koja je nekada bila narodni poslanik, a to je žena, setimo se, koja se zalaže za nezavisnost Kosova, koja se zalaže za NATO integracije, koja otvoreno govori da su Srbi sami krivi za bombardovanje, koja govori o krivici srpskog naroda za navodni genocid u Srebrenici.Posebno je zanimljivo i za poslanike Socijalističke partije Srbije, koja takođe čini vladajuću većinu, što su takođe i oni glasali za njen izbor, a ta osoba je kada je ubijen Slobodan Milošević u Hagu slavila i seirila po Kalemegdanu puštajući balone.Međutim, situacija se menja, Evropska unija, Evropski parlament i američka ambasada je najvažnija, njihov diktat mora da se ispunjava i onda se traže partneri po ideološkoj bliskosti. Po prvi put u istoriji popunjavanjem mesta u REM-u desila se koalicija na republičkom nivou između Srpske napredne stranke i Liberalno-demokratske partije. Do sad je to bilo poznato na lokalnom nivou, LDP je doveo SNS na vlast na Vračaru, kada je sa njima napravio koaliciju, u beogradskoj opštini Vračar, ali, evo, sada i član REM-a pripada LDP-u zahvaljujući naprednjačkim glasovima u Skupštini Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, to je trenutno naša tužna situacija na političkoj sceni. Na toj sceni su oni koji predstavljaju vlast u Srbiji samo puki izvršioci diktata iz inostranstva, kao i sa REM-om, kao i sa RIK-om, kao i sa zakonodavnom procedurom, odnosno predlozima zakona koji treba da dođu na dnevni red.Možemo da razgovaramo u Skupštini o onome što je u interesu Evropske unije i Evropskog parlamenta, a kada 100 hiljada građana Republike Srbije nešto potpiše, a u ovom konkretnom slučaju predlog SRS o novom zakonu kojim se ukidaju javni izvršitelji, to ne može nikad da se pojavi u Narodnoj skupštini. Jer, što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu. To je ono za šta se vi zalažete i to je ono kakva je vaša politika - najbliža stavovima Liberalno-demokratske partije, najbliža krađi mandata.Jedina mandata.Jedina razlika između vlasti u Srbiji i prozapadne opozicije u Srbiji jeste nadmetanje ko će brže, uspešnije, praktičnije da ispunjava diktate koji dolaze iz Brisela i Vašingtona. To smo videli u poslednjih 20 godina, prvo demokrate do 2012. godine, a onda naprednjaci od 2012. na ovamo.Nema iskrenosti i nema zabrinutosti za demokratiju u Srbiji, ima samo servilnosti prema stranim ambasadama, ima samo postupanja po pritiscima i diktatima iz inostranstva. Da li još neko od predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa želi reč?Narodni poslanik Aleksandar Martinović ima reč. Zahvaljujem se, gospodine Arsiću.Nisam mislio da se javljam za reč. Ovo je jedna krajnje tehnička tačka dnevnog reda, budući da je

aktuelni Poslovnik diskriminiše opoziciju mogli smo da vidimo juče. Juče je Saša Radulović, čovek koji se više od dve godine nije pojavljivao u Narodnoj skupštini, biše od tri sata obrazlagao dopune dnevnog reda, od kojih je većina tih dopuna potpuno besmislena. Čovek je, između ostalog, tražio da se stavi van snage zakon kojim se omogućava realizacija projekta "Beograd na vodi", a eno, "Beograd na vodi" do pola već završen.Dakle, taj Poslovnik do te mere diskriminiše opoziciju da je jedan takav čovek juče više od tri sata, bez ikakvih problema, govorio u Narodnoj skupštini, pri čemu je potpuno zaboravio činjenicu da dok je bio stečajni upravnik, ojadio je više od 16 preduzeća u Srbiji i, naravno, sebi i svojoj supruzi omogućio sticanje ogromnog kapitala koji je potpuno nemerljiv za većinu građana Srbije. Dakle, to je taj strašni Poslovnik o kome je danas bilo reči.Ovo što smo danas čuli vezano za ovu tačku dnevnog reda, to se ponavlja iz sednice u sednicu i šta god je na dnevnom redu, govori se jezikom fraza, govori se jednim, kako bi rekli komunisti dogmatskim jezikom, okoštalim, birokratskim jezikom, koji nikakve veze nema sa realnim životom.Rečeno je da Srbijom vlada američka ambasada i da smo mi servilni prema američkoj ambasadi, prema zapadnim silama i da ispunjavamo sve njihove naloge. Ja ću navesti samo nekoliko primera iz kojih se vidi koliko je to jedna velika neistina.Od Aleksandra Vučića je traženo da se pod hitno vrati u Haški tribunal Vojislav Šešelj zato što je drugostepenom presudom osuđen i zato što, navodno, treba da odgovara za nepoštovanje suda.

tako je doputovao u Beograd. Aleksandar Vučić je onda na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom rekao da Vlada Srbije, to je rekao još dok je bio predsednik Vlade, nije Fedeks,

Eto, tako smo servijalni prema Amerikancima, prema Haškom tribunalu i prema onima koji stoje iza Haškog tribunala.Onda su vršili pritisak da troje naših kolega poslanika, takođe, poput nekog paketa ili neke robe isporučimo u Haški tribunal zbog nepoštovanja suda, jer su oni, navodno, a ja mislim da apsolutno nije tačno da su oni to radili, jer sam sa tim ljudima radio taj isti posao, pa znam da to nisu radili, vršili neprimeren uticaj na svedoke u postupku protiv Vojislava Šešelja i onda je od Aleksandra Vučića i od Vlade Srbije traženo da se to troje narodnih poslanika, od kojih je jedan nažalost u međuvremenu preminuo,

strane EU trpimo već nekoliko godina, od 2014. godine kada je izbila ukrajinska kriza, stalne pritiske da, budući da smo država kandidat za članstvo u EU, uskladimo našu bezbednosnu i spoljnu politiku sa politikom EU, a ta politika, između ostalog, podrazumeva i uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Jedina država, osim Belorusije, evropska država, koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, uprkos vrlo snažnim i intenzivnim pritiscima, je upravo Republika Srbija koju vodi Aleksandar Vučić.Već nekoliko godina nalazimo se pod snažnim pritiscima i optužuju nas da smo proruska država na Balkanu zbog toga što ojačavamo naše vojne kapacitete, tako što jačamo našu vojsku time što kupujemo najsavremenije naoružanje od Ruske Federacije, jednim delom i od Kine, ali pre svega od Ruske Federacije. Zapad od nas traži da sa tom praksom prekinemo. Mi sa tom praksom ne da ne želimo da prekinemo, nego mislimo da je to apsolutno u interesu Srbije i sa tom praksom ćemo nastaviti i dalje zato što mislimo da je jačanje naših odbrambenih snaga u interesu i Republike Srbije, ali i interesu srpskog naroda koji živi u zemljama bivše Jugoslavije.Naveo sam samo nekoliko primera iz kojih se vidi kolike smo mi kukavice i kako slepo izvršavamo sve ono što nam dolazi iz zapadnih centara moći.Što se tiče ove žalopojke oko toga da li je nešto stavljeno na dnevni red ili nije stavljeno na dnevni red, Poslovnikom je propisano koji broj poslanika vam je neophodan da bi zakazao vanrednu sednicu Narodne skupštine sa unapred utvrđenim dnevnim redom. Ni jedna poslanička grupa nema ni jednu prepreku, što se tiče poslanika SNS, da sakupi taj broj poslanika, odnosno taj broj potpisa koji je neophodan i da bilo koju tačku dnevnog reda stavi na dnevni red, odnosno da predloži predsednici Skupštine zakazivanje sednice sa unapred utvrđenim dnevnim redom. te opaske da mi, navodno, nešto sprečavamo da dođe na dnevni red jednostavno nisu tačne.Osim toga, po Ustavu Republike Srbije, 30.000 birača, dakle, nije potrebno čak ni 100.000, 30.000 birača je neophodno da bi jedan predlog zakona ušao u skupštinsku proceduru, budući da pravo zakonodavne inicijative imaju, ne samo poslanici, odnosno poslaničke grupe, nego i sami građani kao birači, i to brojem od U tom smislu nikakvih prepreka nema da se sve ono što građani žele nađe na dnevnom redu Narodne skupštine.Danas su ponovljene te fraze o tome kako je neko od nas iz SNS, iako to nikada niko nije rekao, Gordanu Čomić nazivao majkom demokratije, da joj se klanjao do zemlje, da smo joj, ne znam ni ja, ukazivali kakvu počast i privilegije. Ja samo želim da podsetim da su oni koji su nas za to kritikovali glasali za te zakone. Dakle, oni su glasali za te zakone, a mi smo sa te iste strane čuli da je čak mala kvota od 40%, sa te kritičke strane sa koje danas dolaze te otrovne strelice na račun poslaničke grupe SNS. Mi smo čuli od predsednika te poslaničke grupe da je malo staviti 40% žena na listu, nego da treba staviti 50% žena na listu, zato što, po rečima tog gospodina, 50% je žena, 50% je muškaraca u društvu, pa tako treba da se preslika i kad se formiraju izborne izborne liste.U tom smislu ne razumem kritike onih koji su za te zakone glasali, a smeta im predlagač zakona. Ako vam je smetao predlagač zakona, onda za te zakone, tako mi je bar logično, niste trebali ni da glasate.Naravno, po ko zna koji put se ponavlja ta neistina kako smo prihvatili sve što nam je dolazilo sa zapada, sve što nam je dolazilo od strane nevladinih organizacija, a tiče se poboljšanja izbornih uslova u Srbiji. Ja ću reći danas ono što smo mi iz SNS govorili već nebrojeno puta, a to je da smo pokazali spremnost da razgovaramo sa svima koji žele da razgovaraju o tome kako da unapredimo izborni i politički sistem u Republici Srbiji.Svako ko je hteo da u tom dijalogu učestvuje bio je naš sagovornik. Mi nismo birali sagovornike, nego smo rekli da smo spremni da vodimo dijalog sa svima koji hoće da mirnim, civilizovanim sredstvima ovde u parlamentu razgovaramo o tome kako da se unapredi naše izborno zakonodavstvo, a ne da na ulici imamo ukrajinski, makedonski ili neki drugi scenario koji su zagovarali ljudi, poput Borka Stefanovića i njemu sličnih, koji su pretili da će puška da puca u Srbiji isto kao što je pucala u Makedoniji itd.Smatrali itd.Smatrali smo da nema potrebe da se Srbija pretvara u bojno polje političkih protivnika, nego da se sve političke razlike, sva naša neslaganja treba da se vode i da o njima razgovara ovde u parlamentu, a ne na ulici. Smatrali smo da nije način da se politika vodi tako što ćete da rušiti saobraćajne znakove, time što ćete da maltretirate i vređate radnike na gradilištu, time što ćete da zaustavljate izvođenje građevinskih radova, da blokirate saobraćaj, nego da postoji parlament kao jedna demokratska institucija u kojoj treba da se razgovara.Svi koji su hteli da razgovaraju u tim razgovorima su mogli da učestvuju, a mi smo kao najveća i kao stranka koja snosi najveću odgovornost za upravljanje Srbijom pokazali dovoljno dobre volje, dovoljno energije da saslušamo sve one predloge za koje smatramo da su na mestu, da su dobri i da mogu objektivno da poprave izborne uslove i uopšte

ne treba da se ukopavamo u rovove i da niko od nas ne zna sve o svemu, nego da smo, kao narodni poslanici i kao političari dužni jedni sa drugima da razgovaramo. Imate onu drugu školu mišljenja koja misli da zna sve, da se u sve razume, da je jedino ona u pravu, da niko drugi nije u pravu i koja smatra da treba ostati ukopan u tom rovu, ni sa kim ne razgovarati, ni sa kim ne voditi dijalog i živeti u uverenju da ste vi najbolji na svetu. Ja dopuštam da je to mišljenje legitimno, samo mislim da nije korisno ni za ljude koji tako misle, a pogotovo nije korisno za građane Srbije.U svakom slučaju, mi smo u tim razgovorima učestvovali, nismo pokazivali bilo kakvu servilnost prema bilo kome. Na kraju krajeva, Tanja Fajon nije ni za koga od vas rekla da govori jezikom mržnje, nego za mene. Dakle, toliko smo bili servilni prema toj gospođi i prema tim evro parlamentarcima.Naravno, i danas je bilo reči o tom famoznom Savetu REM-a. Oko tog Saveta REM-a je napravljena jedna urbana legenda, da je to jedna institucija od koje zavisi izborni rezultat i ako imate većinu u REM-u, onda pobeđujete na izborima, ako nemate većinu u REM-u, onda gubite na izborima.Nama je spočitavano zašto smo glasali za predstavnike opozicije. Upravo zato da bi pokazali da nije REM taj koji će da odluči ko će da vlada naredne četiri godine u Srbiji, nego da su to građani, i da nama ne smeta ni Judita Popović, niti predstavnik SMS u Savetu REM-a, zato što znamo da ni Judita Popović, ni predstavnik SMS neće odlučivati o tome ko će u narednom periodu da vrši vlast u Srbiji, nego će o tome da odlučuju građani.Opet, imate jednu školu mišljenja koja kaže da ako imate svoje ljude u Savetu REM-a, onda vam je to siguran dokaz da ćete na izborima da ostvarite i dobar rezultat. Dugo godina sam u politici, dugo godina sam bio i u opoziciji i znam da nikada nema tog Saveta REM-a koji može da vam obezbedi pobedu na izborima, ako građani ne kažu da ste vi tu pobedu zaista i zaslužili.U tom smislu tom smislu te opaske o tome kako su predstavnici opozicije ušli u Savet REM-a, mislim da idu samo u prilog SNS i pokazuju koliko smo demokratični, koliko smo široki i koliko smo otvoreni da prihvatimo i one koji ne misle isto kao i mi, da imaju svoje predstavnike u Savetu REM-a.Na kraju svih krajeva, ni LDP ni SMS ne bi mogle da imaju svoje predstavnike u Savetu REM-a, da nije bilo poslanika SNS. To otvoreno kažem, zato što nema potrebe da se mi toga stidimo. Mi smo omogućili predstavnicima opozicije da uđu u Savet REM-a.Mi smo ti, i to takođe želim da kažem, u ovo predizborno vreme, mi smo ti koji smo po prvi put od 2000. godine formirali Nadzorni odbor Narodne skupštine koji treba da prati rad medija u izbornoj kampanji. Svi su o tome pričali od 2000. godine, niko taj nadzorni odbor nije formirao, formirali smo ga mi. Zašto? Opet iz onog razloga zašto smo omogućili predstavnicima opozicije da uđu u Savet REM-a. Pa neće Nadzorni odbor Narodne skupštine da odlučuje o tome ko će da pobedi na izborima. Odlučiće građani. Svim ovim potezima mi smo u stvari pokazali da se ne plašimo i da nema potrebe da se bilo ko plaši ko sedi u REM-u, ko sedi u nadzornom odboru, ko sedi u Upravnom odboru RTS-a ili u nekoj drugoj instituciji van Narodne skupštine, jer neće oni odlučivati o sudbini građana Srbije. Odlučivaće sami građani, 26. aprila će biti izbori i građani, a ne Savet REM-a, ne nadzorni odbor, ne RTS, ne „N1“ niti bilo ko drugi će reći, ova strana i ovaj lider treba da vladaju Srbijom.Tako da sve ove mistifikacije oko toga za koga ste glasali u Savetu REM-a, zašto ste stavili ovo na dnevni red, zašto ćete danas glasati za

početno osnovno pitanje – ko odlučuje o pobedi na izborima? Odlučuje narod.Oni koji se plaše naroda, oni traže izgovor. Neki traže izgovor u bojkotu, neki traže izgovor u tome da nemamo fer i demokratske uslove za izbore, neki traži alibi u tome što neki drugi ima, oni nemaju predstavnika u Savetu REM-a, što njihovi ljudi ne sede u UO RTS-a, ne sedi niko ni iz SNS, ali to ali to su vam sve izgovori ili zašto ne izlazite na izbore, ili unapred znate da nećete baš sjajno proći na tim izborima, pa ćete onda naći hiljadu izgovora zašto je to tako.Mislim da bi bilo najpoštenije, najcelishodnije za one koji nas danas kritikuju zbog svih ovih stvari, da vide postoji li možda neki problem u njima,

pravo.Dakle, ne trebaju građani Srbije da se plaše ni Tatjane Macure, ni Judite Popović, niti mog uvaženog kolege koji je pre mene govorio. Građani Srbije su gospodari svoje sudbine, građani Srbije su ti koji će 26. aprila da kažu u koga imaju poverenje, da ocene njegov rad, da vrednuju sve ono što je taj čovek i ta stranka, mislim na Aleksandra Vučića i na SNS, uradila za Srbiju u poslednje četiri godine.Građani Srbije vrlo dobro razumeju ko je sačuvao suverenost Republike Srbije, ko je ojačao njenu vojsku, ko je napravio desetine i stotine kilometara autoputa, ko je napravio nove kliničke centre, ko je povećao plate i penzije, ko je omogućio našoj deci koja nisu nekad mogla da se leče u inostranstvu, da se leče u inostranstvu. Dakle, sve to građani Srbije vrlo dobro znaju i vrlo dobro razumeju i ja sam ubeđen da će građani 26. aprila, kada sve to stave na vagu dobro da odmere svakome od nas, kome šta pripada.

Gospodine Arsiću, ja bih hteo da se izvinim narodnim poslanicima što sam iziritirao svojom diskusijom ovlašćenog predstavnika SMS. Nije mi to bila namera. Hteo sam samo, ukoliko je moguće da mi se razjasni par nekih dilema.Da li o ekstradiciji u ovoj državi odluku donose političari ili sudovi? Tako je, nije bilo političke volje od strane Aleksandra Vučića za izručivanje srpskih radikala Haškom tribunalu,

zapada, zbog pritisaka Evrope ne može da se da diplomatski status pripadnicima Rusko-srpskog humanitarnog centra. Sedam, osam nekih ljudi koji su učestvovali u spašavanju naših građana u Srbiji, tokom poplava i požara, ne mogu da dobiju diplomatski status, ali zato NATO trupe mogu da dobiju sve. Čuli smo da su ovo, što komentarišemo, predlog zakona kojim se ukidaju javni izvršitelji, nekakve žalopojke i da je jasno propisano koliko je potrebno narodnih poslanika da predlog zakona dođe na sednicu Narodne skupštine.Mene zanima, gospodine Arsiću, da li znate da mi kažete koliko to narodnih poslanika ima Gordana Čomić, pa se njen predlog našao na sednici Narodne skupštine

to što smo čuli da naprednjaci nisu hteli da prihvate uslove i uslovljavanje diktata itd, pa prvo je bilo – ne dam vam ništa koliko god da vas se skupi, pa onda je bilo – dajem vam sve samo kažite šta hoćete. Ne možemo da zaboravimo šta se dešavalo nekoliko meseci unazad, nismo valjda pod amnezijom. Dakle, to je, nažalost, činjenična situacija u Srbiji, to su sve činjenice i čini nam se da je opravdana sva ova kritika koju smo izneli. Hvala. Kolega Šešelj, samo da vam odgovorim, da je potrebno 84 narodna poslanika da se nešto nađe na dnevnom redu, pošto ste me to pitali, a inače bila je objedinjena rasprava između Zakona o lokalnim izborima i Zakona o izboru narodnih poslanika i to koje su podneli narodni poslanici iz SNS i Gordana Čomić kao pojedinac. To je bila rasprava o sasvim dve različite promene u zakonu.Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.Izvolite. **Đorđe Komlenski** Zahvaljujem, predsedavajući.Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvažene kolege, ova tačka dnevnog reda samo pokazuje koliko se svi mi zajednički trudimo da stvorimo i obezbedimo uslove da se izbori koji nam slede, sprovedu na jedan potpuno demokratičan, jasan, transparentan način. Međutim, očigledno da taj naš trud nekima smeta. Otprilike što je rekla ona narodna – što mi bolji, oni sve gori. Danas je u ovom domu predsednik jedne partije koja inače ima člana, odnosno zamenika člana u RIK-u, a zvanično bojkotuju izboru u aprilu 2020. godine, umesto da pozove narod na izbore, da proklamuje svoj plan i program rada, svoju ideju, pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbije.Boško Obradović je danas prevazišao samog sebe i u ovom domu pozvao vojsku i policiju da preuzmu vlast u zemlji i da izoluju predsednika Republike, praktično pozvao je pripadnike vojske i policije da izvrše krivično delo nasilne promene ustavnog uređenja ili kako mi to kažemo pozvao ih je na puč.Ovo puč.Ovo krivično delo je u najblažem krivično delo iz člana 309. Krivičnog zakonika Republike Srbije i nije mu prvi put, kao što kaže moj uvaženi kolega gospodin Marijan Rističević. Ja zaista ne znam šta je potrebno Javnom tužilaštvu više da bi radilo svoj posao. Republički javni tužilac, njega sada ovog trenutka prozivam, je dužan da od svojih kolega, nadležnih javnih tužilaca, ako već oni nisu sposobni i spremni, preuzme ovaj predmet u ruke, podnese zahtev za sprovođenje krivičnog postupka protiv Boška Obradovića, podnese zahtev ovom domu, da se Bošku Obradoviću ukine imunitet i da se jednom za svagda stavi tačka na pozivanje na nered, na krvoproliće, na tuču, na zlo koje neko želi Republici Srbiji i građanima Republike Srbije.Boško Obradović, da mu je skidan imunitet kad god je zaslužio da se to učini, da je Tužilaštvo preuzimalo gonjenje, do sada bi već zaradio ko zna koliko godina robije i bar ne bismo razmišljali o tome šta je sve spreman da učini da bi udovoljio svojim nalogodavcima i finansijerima.Poštovani građani, budite mirni i sigurni da Republika Srbija ima svoje mehanizme kojima će nas sve zajedno zaštiti i od Boška Obradovića i nekog minornog broja onih koji misle isto što i Boško Obradović, a i Republika Srbija će kao i 2015. godine naći načina da na odgovarajući način, poštujući minimum ljudskog dostojanstva onih koji moraju da napuste svoje domove, a govorim o migrantima, obezbedi da građani Republike Srbije zbog toga ne da ne budu ugroženi, nego ni jedno njihovo pravo ne bude umanjeno ili da bilo šta trpe.Pozivam svoje kolege da budu spremni na jedan predlog ukoliko Javno tužilaštvo ne bude radilo svoj posao, na predlog koji ćemo pokrenuti, a to je da se pokrene preispitivanje rada kompletnog Tužilaštva u Republici Srbiji i da jednom za svagda kukolj izbacimo iz žita, jer ja sam siguran da najveći broj ljudi koji rade u pravosuđu Republike Srbije, kako u Tužilaštvu, tako u sudovima su čestiti, pošteni, sposobni, ali zbog jednog malog broja koji se dočepao nekih funkcija pravosuđe u Srbiji danas ne radi onako kako bi trebalo. Da radi, mi bi već sada ovde pred sobom imali zahtev za ukidanje imuniteta Bošku Obradoviću. Hvala.

Dame i gospodo, poštovani prisutni, ovo jeste jedno proceduralno pitanje, ali je i prilika da još nešto kažemo vezano za unapređenje izbornog procesa s obzirom da smo proteklih sedmica i meseci radili na tome i moram kazati napravili određene iskorake kroz dogovore koje smo imali u različitim prilikama i kroz usvajanje određenih zakonskih normi vezanih za izborni proces.Međutim, ono što je od posebne važnosti jeste kako ćemo sve te izborne regulative primeniti na terenu,

tokom samog glasanje, a pogotovo pred brojanje, odnosno tokom brojanja nakon završetka glasanja.Želim ponovo da ukažem na važnost ovoga, jer u proteklim izbornim ciklusima smo imali nedostatak volje da se sa strane državnih organa, posebno na terenu, do kraja osigura bezbedan i zakonit izborni proces i onda smo u nekoliko slučajeva, posebno na području Tutina i Sjenice, ali u nekim drugim delovima Sandžaka imali određene propuste koji su uticali na izborne rezultate i ostavljali utisak da nije bitno zapravo kako se glasa, već je bitno ko i kako broji, što je jednom davno rečeno.Međutim, na tu atmosferu nas podseća i ono što se ovih dana dešava u Novom Pazaru. Naime, u osnovnoj školi „Avdo Međedović“ u naselju Selakovac, imamo svojevrsnu svojevrsnu blokadu zakonitog poretka u ovoj školi. Grupa političkih aktivista jedne stranke, među kojima su i veoma istaknuti huligani poznati uvek po svojim aktivnostima u takvim prigodama, koji imaju svojevrstan špalir ispred škole kroz koga prolaze i učenici, i nastavnici, i drugi zaposleni, doduše samo onima kojima kojima oni dopuste, a radi se o tome da su oni odlučni da spreče novoimenovanog direktora Safeta Smajlovića koji je u skladu sa zakonskom procedurom, odlukom ministra i legalnim rešenjem zapravo pre deset dana imenovan na poziciju direktora.Radi se o školi koja je godinama od njenog nastanka, jer je novoizgrađena škola, bila pod kontrolom stranke Demokratske akcije, odnosno njenog predsednika i bila svojevrsno ostrvo njihove samovolje. Iako su je oni kroz Bošnjačko nacionalno veće proglasili školom od nacionalnog vitalnog interesa, ona je zapravo bila jedan od primera urušavanja bošnjačkog nacionalnog interesa, kroz veoma nekvalitetno sprovođenje programa bosanskog jezika, kroz još nekvalitetniju opskrbu tih programa udžbenicima koji ili su veoma loše napisani, sa puno grešaka, najčešće kasne i po nekoliko meseci, što se zapravo odrazilo na to da od uvođenja nastave na bosanskom jeziku, u skladu sa zakonima ove zemlje, do danas imamo značajan pad u opredeljenju dece, odnosno njihovih roditelja, da pohađaju nastavu na svom maternjem jeziku, što je uglavnom krivica Bošnjačkog nacionalnog veća, koje je pod kontrolom ove stranke, ali i drugih političkih subjekata koji direktno utiču na upravljanje ovim školama, gde se sprovodi negativna propaganda, na štetu bosanskog jezika, a sa druge strane su puna usta lažnog patriotizma.Dakle, danas sam obavešten da je više od 650 roditelja potpisalo peticiju, što je apsolutna većina roditelja dece u ovoj školi. Upućena je peticija ministru prosvete, sa zahtevom da se upotrebi zakonska nadležnost i da se u ovoj školi osigura zakonitost, gde će i imenovani direktor i uprava i svi ostali, nastavnici, učenici, vršiti svoje pravo u skladu sa zakonom. Hvala vam. Hvala lepo.Da li su izbori narodni ili partijski? S obzirom na sve uslove koji su predviđeni, oni su uglavnom određeni partijama. Građani Srbije ne mogu da predlažu, to mogu samo partijska rukovodstva, građani Srbije mogu samo da predlažu u okviru grupe građana.Zašto

tačno, ja sam to rekao na vreme, na javnom slušanju, bili ste prisutni.S obzirom da 250 poslanika puta 0,4 to je 100%, zašto za poslaničku grupu od pet članova niste prihvatili da bude 2% prag prolaznosti? Zašto niste prihvatili da građanin može pojedinačno da se kandiduje i da pređe prag od 0,4%, ako ste već davali privilegije vezane za pripadnike nacionalnih manjina sa koeficijentom 1,35 poslaničkih mesta, u odnosu na broj osvojenih glasova?

da se snima šta se radi, kako se radi, uključujući i brojanje glasova? To su sve pitanja koja postavljam u vezi izbora.Pozivam izbora.Pozivam građane da izađu na izbore i iskoriste svoje zakonsko pravo, ali ne samo pravo nego i obavezu, i da glasaju za one za koje smatraju da su najbolji domaćini, bez obzira na profesiju kojom se bave i na političko iskustvo. Steći će ga vremenom i ovde. Mislim da je najbitnije da se opredelite za one kandidate i da predlažete one kandidate koji imaju poštene namere i koji uživaju vaše poverenje. To, nažalost, na partiokratskim listama nećete moći, jer vi glasate samo za partije, a ne i za lica koja su predložena od strane partijskih organa, da biste znali kako uostalom da rangirate i te vaše kandidate koje ste vi predložili u okviru partija.Takođe, partija.Takođe, vrlo je bitno da omogućimo i određenim ne samo nacionalnim manjinama, nego i određenim grupacijama potencijalnih glasača,

na način bez elektronskog glasanja, pogotovo u velikim zemljama kao što su Amerika, Kanada, Australija, Ruska Federacija, Kina, Indija itd. Zar je to bilo teško, imajući u vidu da pojedine države imaju potpuno elektronsko glasanje na svim izborima?Hvalimo se da smo omogućili digitalizaciju, a nemamo digitalizaciju čak ni da proverim da li sam ja glasao posle saopštavanja saopštavanja rezultata glasanja ili nisam glasao, a da je neko drugi utrošio i evidentiran na tom mestu. Nema razloga da u tom pogledu nije izvršeno unapređenje izbornog procesa i izbornog zakonodavstva. Hvala lepo.